Hvala. Zaključujem raspravu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima. Amandmane Predlagatelj je Vlada. Raspravu proveli Odbor za zakonodavstvo, Ustav, Poslovnik i politički sustav. Zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za upravu Pavao Matičić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. U primjeni Zakona o državnim službenicima uočena je potreba uređivanja pojedinih pitanja vezano uz prijem u državnu službu osoba koje su na temelju javnog natječaja za dodjelu stipendije izabrane za stipendiste. U pravilu su to post diplomski specijalistički studiji iz područja europskih integracija i europskog prava. Slična je situacija koja bi trebala urediti i pitanje rješavanja statusa osobe koje su temeljem javnog natječaja neka državna tijela uputila na daljnje školovanje. Naime, sada smo imali situaciju da su osobe kojima su temeljem javnog natječaja odobrene stipendije nakon i temeljem tog ugovora su imali obavezu rada i odrađivanja svog u državnim tijelima trebale nakon tog školovanja se trebao raspisati natječaj za popunu radnog mjesta kojim se predlaže da takove osobe, znači koje su temeljem javnog natječaja bili stipendisti državnih tijela da se nakon završenog studija ne treba raspisivati natječaj za prijem u državnu službu. Slijedeća novina je također preciznije urediti i izmijeniti zakon koji omogućava napredovanje temeljem kvaliteta i učinka rada službenika iz razloga što je dosadašnji sustav bio I zadnja novina je faktički, budući se u tijelima državne uprave obavljaju posebno u ovom periodu kontinuirani poslovi posebno vezano uz pristupanje pristupanje Europskoj uniji, pa ima dio službenika koji su ispunili uvjete od 65 godina za odlazak u mirovinu. Ovim zakonom se predlaže da se kada nalažu potrebe službe da se državna služba može produžiti najduže još dvije godine posebnim rješenjem. Zato se predlaže donošenje ovog zakona koja su inače pitanja sada bila uređena Uredbom Vlade o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima. Hvala gospodine Hvala. Klubovi, odbori. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora na 90. sjednici održanoj 26. rujna 2007. godine raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima s konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske 19. srpnja 2007. godine. Odbor je rečeni zakon raspravio na temelju nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskog sabora kao matično radno tijelo. Odbor je i u raspravi na tekst konačnog prijedloga zakona podnio primjedbe glede usuglašavanja njegovih odredbi s odredbama članka 44. Ustava Republike Hrvatske. Nakon rasprave odbor je većinom glasova, 7 glasova za i jednim glasom protiv predložio Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima. Hvala. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Velimir Pleša. Izvolite. **Pleša, Velimir (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, budući da se radi o zakonu kojim je uređen radno pravni status, odnos između državnih službenika i države kao poslodavca s jedne strane, prijem u državnu službu, klasifikacija radnih mjesta i napredovanje državnih službenika, te druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i obveza državnih dužnosnika. Obzirom da smatramo kako su predložena rješenja koja se tiču i prije svega preciziraju način popunjavanja radnih mjesta u državnoj upravi di se utvrđuje da se već utvrđenim dopunjuje rješenjima koja su već utvrđena u članku 90. Zakona o državnim službenicima tako da se napredovanje u državnoj službi dodatno dodatno precizira i u potpunosti postaje jedan od instituta popunjavanja radnih mjesta bitno za kvalitetu obavljanja službeničkih dužnosti, službeničke dužnosti i zbog toga predlažemo i također slažemo se s tim di se predlaže mogućnost prijema u državnu službu bez javnog natječaja osobe koje su temeljem ugovora o stipendiranju bile u obvezi raditi određeno vrijeme u državnom tijelu. Mislimo da je napredovanje koje je na ovakav način predviđeno i da se može uvoditi sada po novom, odnosno voditi jer se uvode dva nova termina redovito i izvanredno ubrzano napredovanje i propisivanje uvjeta za to također u svrhu poboljšanja rada i kvalitete službenika. Mislimo da je takvo uređivanje pitanja prijema u državnu službu stipendista, postupka napredovanja i mogućnost zadržavanja u državnoj upravi u državnoj upravi službenika zbog iznimnih potreba službe ono što će doprinijeti kvalitetnijoj državnoj službi i kvalitetnijim državnim službenicima za kojima državna služba mogli bismo reći vapi, odnosno kojih nikad dosta u državnoj službi. Zbog svih tih razloga Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje ovog zakona. Hvala. Poštovana zastupnica Božica Šolić. Izvolite. **Šolić, Božica (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je tekst Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima. Radi se o vrlo kratkom tekstu koji sadrži takva rješenja i prijedloge koji izražavaju intencije osnovnog zakona koji se fragmentalno mijenja, a to je da se državna služba nastoji učiniti lakše dostupnom i atraktivnijom, materijalno, statusno i stručno privlačnijom, što je oduvijek bio problem ali i cilj zakonodavca koji se želio postići u državnoj upravi. Nadalje, ovdje se radi i o rješenjima koja su na tragu još jedne intencije osnovnog zakona, a to je ispravljanje nepravdi nanijetih državnim službenicima u zakonu donijetom za mandata prošle Vlade kada su velikom broju službenika smanjenje plaće, a u sustav prijema u službi i napredovanja u karijeri je bio rigidan i netransparentan. Također i osnovni zakon u Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama predstavljaju rezultat težnji i nastojanja stvaranja pretpostavki za statusni, kadrovski i materijalni boljitak državne uprave kroz nužne promjene sadržane u Prijedlogu Zakona u izmjenama i dopunama čije su osnovne zadaće precizno definiranje svih nejasnoća u svezi s primitkom osoba u radni odnos i omogućavanje državnim službenicima napredovanje na temelju obrazovanja, znanja, stručnosti, sposobnosti i kulturi rada. Konkretno, u članku 1. izmjenom i dopunom članka 45. Zakona o državnim službenicima teži se postizanju sljedećeg cilja. Jasnom i nedvosmislenom predočavanju načina popunjavanja slobodnih radnih mjesta u državnoj službi sa svrhom osiguranja legitimnosti toga postupka. Predlažući primanje u državnu službu bez javnog natječaja osoba stipendiranih od strane države člankom 2. omogućava se stipendistima interesantan uvid u brojne aspekte rada u državnoj službi i nezamjenjivo, nezamjenjivo, praktično iskustvo potrebno je i poželjno u budućem radu, kao i preporuku pri budućem zaposlenju. Isto tako i duhu navedenog primjera potrebno je definirati status osoba upućenih na daljnje školovanje, odnosno prekvalifikaciju. U članku 3. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama predložena je izmjena članka 90. Zakona o državnim službenicima detaljno eksplicira uvjete napredovanje državnih službenika. Pozitivna iskustva u dosadašnjem primjenjivanju uvjeta redovnog napredovanja pokazuju da je suvišno provoditi interni natječaj osim u situacijama kada je u državnom tijelu ne postoji adekvatno specijalizirani stručnjak. Što se tiče izvanrednog napredovanja Vladina uredba dopušta napredovanje službenicima sa manje radnog staža, ali i sa postignutim izvrsnim rezultatima, te stupnjem naobrazbe koji nadilazi traženje. Člankom 4. omogućava privremeno, najdulje u trajanju od 2 godine zadržavanje službenika koji ispunjava uvjet za mirovinu u državnoj službi zbog izvanrednih okolnosti vezanih za posao koji je obavljao. I zbirno i zaključno može se reći kako podržavajući predloženu hitnost donošenja ovoga Zakona izmjena i dopuna činimo još jedan korak ka ukupnom boljitku državne službe i svakog pojedinca u njoj, što bi se svakako trebalo osjetiti u većoj kvaliteti i učinkovitosti obavljanja upravnih poslova, što je u konačnici i cilj predlagatelja, a i zakonodavca. Hvala lijepa. Hvala. Zaključujem raspravu.